Моля народните представители да заемат местата си – заседанието продължава. Господин Стойнев, имате думата.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

Има изказване – заповядайте, господин Найденов. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, вземам думата, макар че нямам направено предложение за корекции, за да насоча вниманието ви към текстовете, които по номерацията, която предлага комисията, стават съответно ал. 2 и ал. 3. Става дума за трансферите към академиите и към висшите учебни заведения и, второ, за разходи по министерства за реализацията на различни политики и програми, най-общо казано. Вземам думата, за да изразя безпокойството си от тези предложения, които са направени, първо, по отношение на трансферите за академиите, за висшите учебни заведения. Към намаляването на тези трансфери е приложен общият принцип за намаляване с приблизително 20% на сумите, които държавата отпуска за тях. Това вероятно е основанието да се появят две предложения за въвеждане на съответно платени такси: едното – чрез законопроект за изменение и допълнение, който предвижда платени такси за студенти в рамките на 10% от свободния капацитет (няма да говоря за цялото съдържание), а другото е за въвеждането на правото на академичните съвети да увеличат съответно таксата до размера на една втора от нормативно определените стандарти. Това е вероятно някакъв опит да се компенсира недостигът на финансови средства, разбирайки, в това число и министерството, и мнозинството, че обричат една особено чувствителна и важна сфера за държавата и за хората на финансов недоимък. Аз веднага ще кажа, че намирам предложението за несправедливо, за неаргументирано и за неуместно. Фокусирам обаче и бих искал да насоча вниманието ви към предложението за намаляване на трансферите за военнообразователната система. Те може би на фона на останалите средства не изглеждат особено големи – с 1 милион се намалява трансферът за Военната академия, с 3 милиона – за Военния университет, и с 1 милион – за Висшето Не виждам абсолютно никакви аргументи, които да подкрепят подобно предложение. Затова бих се възползвал от правото да предложа да отпадне това намаляване за тях. Втората страна на въпроса, който ме кара да взема думата, е намаляването на разходите, особено в частта за ведомства, които са свързани, най-общо казано, със системата на сигурността. От една страна, това е Външно министерство, от друга страна, колегите ми коментираха вече предложенията, направени за Държавната агенция „Национална сигурност” и аз няма да се спирам на това. Но, обърнете внимание – и за като там намалението е особено драстично. Всичко това идва на фона на вече веднъж орязаните бюджети със Закона за бюджета за 2010 г. Аз няма да правя предложения тук за корекция или за намаляване, разбирайки, че когато говорим за здравеопазване, за орязване на средствата например по Програмата за спешна медицинска помощ в рамките на политиката за лечение и диагностика, подобно предложение някак си би звучало, разбира се, несъстоятелно и неуместно. Но искам да насоча вниманието ви към това, че не са намерени други решения, решения, когато говорим за подготовка на Стратегията за национална сигурност, разписваме задачи, не намаляваме обема на задачите, на задачите, с които тези ведомства се ангажират, не намаляваме техните отговорности и същевременно непрекъснато се реже от средствата, които трябва да гарантират тяхната нормална работа. Насочвам вниманието ви и се надявам, че все пак ще потърсите и други решения не само в посоката на орязване и намаляване на средствата – решения, които да гарантират нормална работа и изпълнение на функциите на тези ведомства. Реплики? Няма. Други народни представители? Янаки Стоилов.

Заставам на трибуната, не за да ви занимавам с намалението на бюджета на едно или друго от висшите училища, защото повечето от тях, за да не кажа всички, са поставени пред една и съща ситуация на намаляване на средствата, които ще се отразят както върху провежданите научни изследвания, така и върху нормалната академична дейност. Затова аз и моите колеги ще гласуваме срещу предложения от правителството и подкрепен от Бюджетната комисия параграф, предвиждащ тези намаления. Забележете обаче как вие излизате от ситуацията. По-нататък в Преходните разпоредби, в § 15 се предлага таксите, които заплащат студентите в държавните висши училища, да нараснат от една трета до 50%, тоест до половината от размера на нормативно определената издръжка по различните специалности. Разчита се, че след като средствата намаляват, тези средства ще трябва да бъдат платени по два начина: единият, за който вече се спомена, е да се върне отново при определени условия

Ще Ви припомня – безкрайно уважаван специалист и юрист сте. Чета ал. 2: „При второто гласуване се обсъждат само предложения на народни представители, постъпили по реда на чл. 73, както и предложения на водещата комисия, включени в доклада

предложението за отпадане на тази алинея, тъй като мога да го направя в момента, знаейки, че вие няма да го подкрепите. Така че моето предложение е за отпадане на целия този текст с множеството му около 30 точки. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това не е редакционна поправка. Направена е несвоевременно. Не сте я направили по реда на чл. 73, господин

Това е моето предложение, което обосновавам и мисля, че това е подразбиращо се, за да го обяснявам. За да завърша мотивите си към това предложение за отпадане,

професорите заедно със студентите щяха да излязат да протестират. Разчитат на това мълчание, с което посочените от вас мерки могат да бъдат реализирани. Нека да остане в протоколите на Народното събрание с какви бурни ръкопляскания се провеждат едни от най-антисоциалните действия в българския парламент и в българската политика. Изказване?

Коректно напомням на народните представители текста на чл. 74, ал. 2: „Имат право да вземат думата народни представители, които в срока по чл. 73 са направили писмени предложения, както и да направят редакционни поправки, поправки, предложения по текстовете по доклада на комисията.” Имате думата, госпожо Манолова. се дава възможност на народните представители при обсъждането на законопроектите на второ четене да правят предложения за отпадане на текстове. Ако обичате, прочетете ал. 4. (Шум

но от друга страна, ако не ви се слуша и не желаете да участвате във важни за хората проблеми, много ви моля или напуснете залата, или пазете тишина. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Има достатъчно народни представители, които желаят да се изкажат. Много Ви моля, сложете ред!

отнехте думата на Янаки Стоилов, който искаше отпадане на параграфа, който се разглежда, и го обосноваваше преди малко в своето изказване. Оставям настрана хулиганското поведение на мнозинството, което Вие не санкционирахте.

Има ли народни представители, които имат желание да вземат отношение по обсъждания текст? Господин Стоилов, трябва да ми благодарите, че прекъсвайки Ви, Ви дадох възможност да излезете от ситуацията и да си направите процедурното предложение за отпадане, защото в стенограмата ще се види, че до момента на намесата ми Вие такова искане нямахте. Така или иначе същото е направено своевременно и аз ще го подложа на гласуване. Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по този текст? Няма. Дебатите са закрити. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов за отпадане

Предложение на народните представители Менда Стоянова и Лъчезар Иванов. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Драгомир Стойнев, Емилия Масларова, Мая Манолова и Анна Янева: В Приложение № 2, т. VІІ Разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2010 г.: - числото „90 505,0” се заменя с „190

Предложение на народните представители Румен Петков, Камен Костадинов и Кирил Добрев: В чл. 6, ал. 3, Приложение № 2, Таблица ХVІІІ Разходи по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност”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 в Таблица ХІV Разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2010 г., в колона 3, цифрата „168 652,0” се променя на „360 000,0”. Комисията не подкрепя предложението.

промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве”, числото „70 439,6” да стане „83 983,1”;

таблицата, т. 3 „Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия”, числото „117 832,0” да стане „144 692,5”;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

В § 8, Раздел Х, т. 1 „Политика в областта на опазването на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуството, на културни продукти и услуги” на Министерството на културата да се увеличат разходите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

Тук предложението ни отговаря изцяло на желанието на министъра на труда и социалната политика господин Тотю Младенов. В заседанието на Комисията по труда и социалната политика той сподели, че желае допълнителните средства

Ние от опозицията изцяло споделяме това негово предложение и го подкрепяме. Намираме за съвсем нормално и вие, след като това е ваш министър и ваш колега, господин Дянков, да го подкрепите и Вие. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ли друг народен представител да участва в дебата? Заповядайте, господин Атанасов.

Защото българското земеделие е отрасълът, който в процеса на тази криза ще бъде този отрасъл, който ще задържи приходите в бюджета, ще бъде този отрасъл, който винаги исторически ни е вадил от трудни ситуации. Предложението ни – тези средства да бъдат платени до края на годината, не са случайни. Тази година е тежка за земеделските производители. Очакваните добри добиви няма да се сбъднат в голямата си част, защото трудната метеорологична обстановка, невъзможността да бъде прибрана реколтата по начин, по който трябва, ще влоши качеството й и оттам – цената.

Пак казвам: колеги, подкрепете това предложение, защото то е силното, разумното, правилното, необходимото за българското земеделие! Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма. Други народни представители? Заповядайте, господин Стоилов.

Изказвам се в подкрепа на предложението на Евгений Желев и Ангел Найденов – не за да ви убедя да го подкрепите, тъй като вие няма да направите това, но се чувствам длъжен да представя аргументите, защото вие посягате на един от най-необходимите разходи, като намалявате с около 14 млн. лв. средствата, които са необходими за промоция, превенция и контрол на общественото здраве, както и с около 16 млн. лв. средствата за диагностика и лечение. Ако се стремяхте да направите известни икономии, то тогава може би имаше известно основание такива да бъдат търсени от средствата за администриране. Единствено сте приели известно увеличение на средствата за лекарства, които намалявате с по-малък от предвидения размер. Тези около 30 млн. лв. са необходими, ако искаме да не бъдат поставени в критично състояние много от общинските диспансери, ако не искаме да се намалят средствата за хемодиализа, ако не искаме да се затрудни дейността на трудово-експертните лекарски комисии. Затова именно в повечето страни на Европейския съюз, дори и при общото намаление на държавните разходи, почти не се променят предвидените средства за здравеопазване. Не искам да мисля, че вие единствено сте по-компромисни по отношение на средствата за лекарства, защото освен че те са необходими за пациентите, в тях са съсредоточени едни от най-големите финансови интереси и един от най-големият конфликт на интереси чрез ангажирането на едни и същи лица в клинични изпитвания – в Комисията по позитивния лекарствен списък и в консултантите на Здравната каса. Ако имате аргументи да опровергаете тези съмнения, би било добре да ги чуем, но ние от Коалиция за България настояваме онова, което вече беше коментирано в тази зала, да не се допуска – с едната ръка да бъдат увеличавани с около 220 млн. лв. средствата за здравеопазване, а с другата те да бъдат намалявани с около 140 млн. лв. Добре разбирате, че единственият плюс от такава операция са крайно недостатъчните около 80 млн. лв. в повече, независимо от топлите коалиционни отношения между ГЕРБ и Синята коалиция и техните кухи засега обещания, дадени при приемането на Бюджет 2010, че средствата за здравеопазване ще бъдат увеличени с 350 млн. лв. Добре е думите, които се изричат, да бъдат последвани от действия. Още по-добре е, ако тези действия наистина не са на гърба на българските граждани, така както това става и в областта на висшето образование, за което говорих, и в областта на здравеопазването.

Няма. Преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване предложението на народните представители Драгомир Стойнев, Емилия Масларова, Мая Манолова и Анна Янева, което не се подкрепя от комисията. Гласували

Следва предложението на народните представители Румен Петков, Камен Костадинов и Кирил Добрев, което не се подкрепя от комисията. Режим на гласуване по това предложение!

Предложението не е прието. Пенко Атанасов, Димчо Михалевски, Спас Панчев и Георги Божинов, неподкрепено от комисията. Режим на гласуване!

Режим на гласуване! Гласували 109 народни представители: за 12, против 96, въздържал се 1. Предложението не е прието. Поставям на гласуване предложението на народните представители Евгений Желев и Ангел Найденов. Гласували

на гласуване предложението на народните представители Мартин Димитров, Кирчо Димитров, Ваньо Шарков и Асен Агов, неподкрепено от комисията. Моля, гласувайте това предложение.

Следващото предложение е на народните представители Михаил Михайлов и Кирчо Димитров, също неподкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване!

на гласуване! Гласували 105 народни представители: за 5, против 48, въздържали се 52. Предложението не е прието. Следващото предложение е направено от народните представители Румен Петков, Кирил Добрев и Корнелия Нинова, което също не се подкрепя от комисията. Моля да гласуваме това предложение.

Следва предложението на народните представители Стефан Данаилов, Петър Курумбашев и Антон Кутев, неподкрепено от комисията.

предложението на вносителя в текста, който ни се предложи от комисията. Режим на гласуване за § 10 в редакция на комисията.

Предложение от народните представители Лютви Местан, Йордан Цонев, Тунчер Кърджалиев, Корман Исмаилов, Ариф Агуш, Четин Казак, Неджми Али, Тунджай Наимов, Белгин Шукри и Елин Андреев Вариант І: Параграф 9 да се отхвърли, което не се подкрепя от комисията. Вариант ІІ, който се подкрепя от комисията по принцип. Комисията

Прекратете гласуването

(предлагам да се приложи към протокола предложеният механизъм). Има направено предложение

– предложение на народните представители Сергей Станишев, Ангел Найденов, Мая Манолова, Петър Курумбашев, Димчо Михалевски, Асен Гагаузов, Захари Георгиев и Кирил Добрев. – § 10 да се отхвърли. Комисията не подкрепя предложението. Има предложение на народните представители Алиосман Имамов, Янко Янков, Ариф Агуш и Хасан Адемов, което е подкрепено по принцип от комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 10, който става § 12: (прилагаме към протокола предложения механизъм по текста на комисията).

приети, с изключение на предложението на народния представител Сергей Станишев и група народни представители. Желаете ли да вземете думата по този текст, уважаеми колеги народни представители? Не виждам желаещи. В такъв случай поставям първо на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев, Ангел Найденов и група народни представители, което не се подкрепя от комисията. Гласували

за текста на вносителя с редакцията на комисията – § 10, който става § 12, със съответното приложение към него, така както ни го предлага комисията. Моля, гласувайте.

и предоставената изравнителна субсидия през 2009 г. Във втората група попадат общините, на които делът на предоставената изравнителна субсидия през 2009 г. (90% от размера по Закона за държавния бюджет

Не виждам. В такъв случай поставям на гласуване новия § 13 в текста и с приложението, които ни предлага комисията.

Асен Гагаузов, Захари Георгиев и Кирил Добрев – § 11 да се отхвърли. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 11, който става § 14: „§ 14.

Желаещи народни представители да вземат отношение към този текст? Не виждам. Поставям на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев, Ангел Найденов и група народни представители,

Имаме постъпили предложения от народните представители Сергей Станишев, Ангел Найденов, Мая Манолова, Петър Курумбашев, Димчо Михалевски, Асен Гагаузов, Захари Георгиев и Кирил Добрев – параграф 12 да се отхвърли. Комисията не подкрепя предложението. постъпило предложение на народните представители Менда Стоянова и Димитър Главчев, което се подкрепя от комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

Първо, подлагам на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев и Ангел Найденов, което не се подкрепя от комисията. Гласували 107

Има постъпило предложение на народните представители Менда Стоянова, Ваня Донева и Костадин Язов за нов § 12а. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 16: „§ 16. § 16: „§ 16. В Приложение № 9 към § 32 да се добави т. 8: „8. Извънбюджетната сметка към министъра на финансите за средствата от продажбата на предписани емисионни единици – Закон за опазване на околната среда”.” Желаещи народни представители да вземат отношение към този текст? Няма. Поставям на гласуване

Не виждам желание за изказвания. Поставям на гласуване „Преходни и заключителни разпоредби” като наименование по вносител и текста по вносител на § 13, който сега става § 17. Гласували

Параграф 14 – предложение на народните представители Сергей Станишев, Ангел Найденов, Мая Манолова, Петър Курумбашев, Димчо Михалевски, Асен Гагаузов, Захари Георгиев и Кирил Добрев. Параграф 14 от преходните и заключителни разпоредби се отменя. Комисията не подкрепя предложението. Имаме постъпило предложение от народните представители Менда Стоянова и Димитър Главчев, подкрепено

компенсирани промени до влизането в сила на този закон, се отразяват в изменение на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и общинските бюджети, с изключение на извършените компенсирани промени по предложение на министъра на образованието, младежта и науката и министъра на труда и социалната политика, произтичащи от промяна в натуралните (2) Размерът на субсидиите по чл. 13 е преизчислен в съответствие с размерите по чл. 10. (3) В срок до 30 дни от обнародването на този закон общинските съвети приемат произтичащите от този закон промени в общинските бюджети. (4) Бюджетите по ал. 3 се представят в областните поделения на Сметната палата и в Министерството на финансите в срок до двадесет дни след приемането им от общинските съвети. (5) След изтичането на срока по ал. 3 до приемането на произтичащите от този закон промени в общинския бюджет закон промени в общинския бюджет възнаграждения на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се дължат и не се изплащат.” Има ли желаещи народни представители да вземат отношение към текстовете и предложенията? Няма.

Предложение на народните представители Мартин Димитров, Кирчо Димитров, Ваньо Шарков и Асен Агов: В § 8: 1. „В Преходни и заключителни разпоредби се създават следните нови параграфи: 1. „§ 17. Министрите и останалите първостепенни разпоредители с бюджетни кредити да направят анализ на ефективността на всички второстепенни разпоредители към тях и в срок до 31 август 2010 г. да да внесат в Министерския съвет проекти за промени в законодателството, чрез които да се намали броят на второстепенните разпоредители, включително чрез вливане, сливане, прекратяване и преминаване на дейности и функции към съответните министерства.” 2. „§ 17а. Бюджетното салдо към края на 2010 г. не бива да надхвърля 3% от брутния вътрешен продукт по европейската методология.” 3. „§ 17б. В срок от един месец от влизането в сила на този закон Министерският съвет създава регистър на всички сключени от името на държавата договори. В регистъра се вписват само договори, заверени с подписа на министъра на финансите и съответния ресорен министър или упълномощени от тях лица. Договорите, невключени в регистъра, да се считат за недействителни.” 4. „§ 17в. В срок от два месеца от влизането в сила на този закон министърът на регионалното развитие и благоустройството създава публичен регистър на държавните имоти, който да съдържа информация за всички недвижими имоти, начина им на използване, получаваните наеми, ако са отдадени под наем. В срок от три месеца от влизането на този закон в сила министърът на регионалното развитие и благоустройството да вземе мерки за привеждане на наемите на всички отдадени под наем държавни имоти в съответствие с пазарните цени.” Комисията не подкрепя предложението. вносителя, и това е една поредица от такива предложения, всеки един от тях ще го разглеждаме и гласуваме. Защото те нямат систематическо място практически към някои от основните текстове на вносителите. Имате ли желание да вземете отношение? Заповядайте, господин Агов.

госпожо председател. Аз наистина искам да обърна внимание върху текстовете, които предлагаме. Съгласен съм с аргумента, че те нямат пряко отношение към текстовете на вносителя. Съгласен съм също така, че те не са свързани с числата в бюджета. Но това са препоръки, които са пряко свързани с първоначалните ни предложения, които имаха за цел да стимулират съкращаването на разходите. И аз питам: защо тези текстове не са одобрени в Комисията по бюджет и финанси? Помислете само! Ние искаме в двумесечен срок да се изготви списъкът на онези второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които в момента, както казах в предишното си изказване, са над 500, да се види къде могат да бъдат слети, къде могат да бъдат закрити, къде може тази тлъстина, за която говорихме в началото, да бъде снета от тялото на българското общество. Един Един колега по повод на това каза шеговито, че само със съкращения работата няма да стигне доникъде. Необходима е липосукция, за да може наистина държавата да си стъпи на краката и държавният бюджет наистина да може да се изправи, за да посрещне предизвикателствата на 2011 г. Какво лошо има в това да се изготви такъв списък от министри? Какво лошо има в това държавните договори на обществените поръчки да се вкарат в регистър и той да бъде важен?

които се сключват по линията на обществените поръчки, да влязат в нарочен регистър и само тези договори да бъдат гарантирани и финансово обезпечени, защото виждаме лошите последици от необезпечените договори с дефицитите в баланса? И най-накрая, аз не виждам нищо лошо в това държавните имоти, които са отдадени под наем, да бъдат прегледани надлежно. Наемите да се преразгледат така, че да отговарят на пазарните условия. Защото не е тайна, че някои от най-енергичните предложители в многобройните срещи на правителството за съкращение на разходите, включително и на субсидиите на политическите партии, ползват огромни държавни имоти, за които не плащат изобщо наем. Защо тези постъпления да не се върнат в касите, в съкровището на държавата? Защо тези предложения изобщо не се разглеждат в Комисията по бюджет и финанси? Ако искаме да правим политика, с която наистина да предизвикаме реформа в България, е необходимо тези документи да бъдат изготвени и тези анализи да бъдат направени. Ние отиваме и по-далече – ние казваме, че задължително трябва да се промени и териториалното деление на страната – България най-накрая трябва да стане истинска европейска страна със своите шест региона за икономическо планиране. България да стане страна, която да има шест области и те да се опират на здрава основа. Ако искаме да прилагаме европейски политики за развитието на областите, нека вземем примери от кохезионните фондове, от регионалните фондове за развитие на Европейския съюз. Тази политика може да бъде прилагана от националния бюджет. Ето всички тези въпроси продължават да глождят съзнанието ми, когато виждам, че комисията е отхвърлила тези предложения. Защо? Не можем ли заедно да правим тази политика, която да изведе страната от сегашните трудни условия? Моите препоръки, уважаеми колеги, са: нека да се замислим, нека погледнем тези текстове и макар да сме уморени, защото днес беше един изключително дълъг ден, да помислим дали тези текстове не са онези необходими препоръки към правителството, които да му помогнат в едни съкратени срокове. Защото бюджетът за 2011 г. вече е с готова макрорамка и в края на м. август ще трябва вече да се работи в детайли в този бюджет. Нали така, господин министър? Е, защо ние да не подготвим тези неща? Помислете само! Много е лесно да се отхвърлят предложения, а много по-трудно е след това с наведени очи да приемаме същите тези предложения. Ето това е моят апел: отворете си очите, направете едно усилие в края на този труден и уморителен ден, да видим дали не можем да приемем тези наши препоръки.

Благодаря, госпожо председател. Колеги, уважаеми господин Агов! Сигурно целта на Вашите предложения е добра. Дали обаче точно в Закона на бюджета трябва да бъдат заложени в този вид?

Паркинсън: основното свойство и функцията на администрацията е да се размножава, създавайки си сама работа. Нека не се занимаваме с преки, конкретни задължения, които министрите и така имат, та било то и възложили ги на областните управители. Смятам, че няма нужда в Закона за бюджета да възлагаме такива функции и отговорности на министрите, които те по принцип би трябвало да са изпълнили. Смятам, че по този начин няма да съкратим администрацията, няма да правим липосукция, а ще увеличим още повече държавната администрация, която и без това е твърде много.

Че в кой друг закон да сложим това като препоръка?! Не са задължени министрите, защото не вършат тази работа. Ако ние не погледнем през Закона за бюджета да бъде свършена, господин Татарски, тя никога няма да бъде свършена, именно заради Закона на Паркинсън, който така удачно цитирахте, именно затова. От тази гледна точка апелирам към вас: необходими са наистина енергия и отговорност, за да може тази работа да се свърши!

списъкът на второстепенните разпоредители. Вие ще се изумите, когато видите колко хора имат ръка върху бюджета и разходването на средствата, колко предприятия, колко общи администрации са направени, за да могат да се управляват тези средства. За тази тлъстина говорим, за тази разпуснатост, за тази повлеканска държава, която не осигурява на хората нормалните услуги. Сигурен съм, че нито Вие сте доволен, нито аз съм доволен от тези услуги.

Ако бяха приети онези съкращения, които допълнително финансово да пришпорват министрите да свършат тази работа, тогава наистина нещата щяха да имат завършен вид. Сега поне е добре тези препоръки да бъдат приети.

Колеги народни представители! Съжалявам, че господин Дянков излезе, защото със следващото наше предложение донякъде се опитваме да помогнем на господин Дянков. Дянков. То е свързано преди всичко с бюджетното салдо, което към края на 2010 г. по наше предложение не трябва да надхвърля 3%. Забележете, колеги – 3% на база начислена основа. основа. Ние предлагаме да бъде на начислена основа, за да може наистина да са по-коректни самите данни, записани в бюджетното салдо. Какво имаме предвид? Имаме предвид, че допускайки

някой министър поиска по-големи разходи, господин Дянков не може да откаже и така се влиза в този свръхдефицит. (Реплики от ГЕРБ.) Влизайки в свръхдефицита, се получава нещо като спирала, не може да се излезе. По този начин се нарушават както финансовите, така и икономическите резултати, тоест това води до негативни резултати. Какво е необходимо, за да не се получава такъв бюджетен дефицит? Необходимо е наистина да се направи спешна реформа, в здравеопазването, в образованието и най-вече спешна реформа в администрацията. В противен случай, колеги, какво ни чака през 2011 г.?

Думата има народният представител Павел Шопов Госпожо председател, уважаеми колеги! Аз също съжалявам, че го няма министър Дянков, защото моето изказване е предназначено и е насочено към него. Това не е първият път, в който се поставя проблемът за стопанисването на държавните имоти, кой ги стопанисва и компетенциите на различните институции. Поставял съм въпроса многократно в Комисията по бюджет и финанси, миналото Народно събрание две години

разхвърляни между Министерството на финансите, областните управители и администрациите. Виждате, че бюджетът, министърът на финансите очаква приходи от държавните имоти, без да има някакви особени права да контролира наемните отношения с евентуалните наематели. От бюджета е видно, че от държавна собственост, без това да се конкретизира, с други

Това със сигурност е абсолютно недостатъчно, защото е знайно, че държавни имоти се държат от физически и юридически лица обикновено на много ниски и символични цени.

вещноправната материя, която е чисто юридическа материя и има измерения във връзка с държавната собственост по други закони, не законите, които касаят Министерството на финансите. Такъв е Законът за държавната собственост. Ако се погледне по-сериозно,

– да се започне работа в Министерството на финансите за идентифицирането на имотите, създаването на общ регистър, следенето за пазарните цени на недвижимите държавни имоти, съм сигурен, че тези 851 млн. в които влизат и тези суми, разбира се и други, ще набъбнат страшно много. Това е собственост, която е останала в държавата въпреки безразборното отчуждаване, продаване и приватизиране в кавички, харизване и разграбване, но държавата за голяма радост все още има огромни активи – недвижима собственост. И сигурно давам най-пресния и драстичен пример – ако имаше един такъв ред, какъвто досегашните управляващи не създаде и не съществуваше такава загриженост за това как се стопанисват държавните имоти и какви наеми се получават, сигурно от комплекса „Спартак” щяха да са влезнали до този момент в бюджета на страната страшно много пари. Така че ето ви най-непосредствения и най-скорошния пример. Такива примери могат да бъдат дадени безброй. Нещата не се свеждат само до компетенциите на областните управители, където има много местнически и твърде изкривени представи за това как един имот да се отдава и ефективно под наем. Тук е нужно повече държава, защото в крайна сметка държавата

Няма. Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение? Не виждам. Поставям на гласуване предложението на народните представители Мартин Димитров, Кирчо Димитров, Ваньо Шарков и Асен Агов за нов параграф, неподкрепен от комисията.

да се предостави на тютюнопроизводителите за премиране на произведения изкупен тютюн реколта 2009 г., съгласно решение на Министерския съвет № 240 от 25 април 2009 г.

Дебатите по това конкретно предложение изглеждат изчерпани. Имаше и гласуване, но аз взех думата, за да изразя убедеността си, че сериозният разговор за това има ли място този отрасъл в българската икономика, още не е започнал. Обръщам се с настоятелна

от оковите на идеологемите. Няма да ги назова днес, защото разискванията показаха доста опасни тенденции, включително, за съжаление, оголиха и цинизма на някои колеги от Синята коалиция, които не се посвениха да влязат в откровен съюз с колегите от „Атака” по този въпрос. Уважаеми колеги, разговорът за мястото на този отрасъл трябва да водим от гледна точка не само на социалните измерения на проблема дали България може да плати тази висока социална цена, но от гледна точка на икономическата логика има ли друга държава в света, която да е готова с лека ръка да затрие един отрасъл, който е 95% експортно ориентиран. Би трябвало да имаме всички разчети има ли икономическа логика, каква е тя за поддържането на отрасъла от гледна точка и на перспективите. Разбира се, не на последно място и от гледна точка на социалните измерения на евентуално затриване на отрасъла и тогава да вземем отговорните решения, а не абсолютно недопустимо, с един откровен политически цинизъм да поставим в конкуренция социалните проблеми на тютюнопроизводителите с лечението на болните. Сякаш тези 116 млн. лв. са панацеята за излекуване на тежко болните. Ние не бихме искали подобни проблеми да се поставят в конкуренция, защото те не се явяват в конкуренция. Поставянето им в конкуренция е проява на политически цинизъм. Зная, че ще отхвърлите това предложение. Молбата ми е оттук нататък да започнем сериозния разговор има ли място отрасълът и при какви условия. Колегата Антонов предлага определени идеи за модернизирането на подходите. И тях да вземем предвид. Но ви моля оттук нататък говоренето по тази тема да е без предразсъдъци и без евтин популизъм. Ние лично нямаме намерение да извличаме каквито и да е политически дивиденти от говоренето си от тази трибуна по този проблем. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Сега ли, като паднахте от власт, се сетихте за тези хора, за които става дума сега в тази реч и в тези прения? Сега ли се сетихте, че трябва да се намери модус вивенди на тяхното бъдеще и на тяхното препитание? Не знаехте ли всички вие от Движението за права и свободи, които твърдите, че защитавате техните интереси, че

На фона на това, че с 30% е намален бюджетът на Българската академия на науките, на познанието, излиза, че моят приятел от миналия парламент Любен Дилов е прав, когато спорихме по същия въпрос и той каза: „Значи най-напред ще се научим да пушим, а след това ще се научим да пишем”. Ето това е дилемата – откъде взимаме и къде влагаме? влагаме? Ще ви кажа колеги нещо, което е свързано с този бюджет и ще бъде свързано със следващите бюджети – няма благоденстваща държава, която да се базира само на туризма и селското стопанство.

която ще бъде подкрепена категорично от Атака, да бъдат с финансови инструменти, с които, господин министър, да бъдат вкарани в България високотехнологични производства. Това може да стане. може да стане. Известният ви от Сингапурския университет проф. Илия Михов го написа в статия и обясни точно как за 15-ина години, с отчетена програма това може да стане. Това именно е дилемата и няма защо да плачем, защото това се нарича смешен плач. Благодаря, ви за вниманието. Друга реплика има ли? Няма. Заповядайте за дуплика. ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Уважаема госпожо председател, господин вицепремиер! Година след вота на 5 юли,

много странна характеристика на това издание на върховния орган – членове на партия, която е в семейството на Европейската Народна партия, ръкопляскат на крайните националисти. Това никъде в Европа не можете да го видите.

аз допуснах наистина да се развие това предложение, но няма да го подложа на гласуване, защото то вече е гласувано и практиката, която имаме, макар и да няма изричен запис от правилника, винаги, когато по същество нещо е било отхвърлено,

второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерството на земеделието и храните за изплащане на целевите премии на тютюнопроизводителите за 2009 г.” Комисията не подкрепя предложението. Искате ли да се изкажете, колеги народни представители? Разбирам, че няма желание за изказване. Това предложение – в момента направих консултация с госпожа Цачева, по същество е подобно на предишното. За да няма никакви спорове дали е гласувано или не някое от предложенията, макар преди малко да казах, че няма да подложа на гласуване предложението на колегите Алиосман Имамов и Лютви Местан, ще подложа и него, и следващите. По същество ние сме ги гласували, но тъй като ги има в доклада и за да не възниква правен спор, по-добре да ги гласуваме два пъти. Да го повторим по-добре, отколкото да не го направим.

предложението, направено от народните представители Пенко Атанасов, Корнелия Нинова, Димчо Михалевски, Спас Панчев и Георги Божинов за нов параграф, както беше докладван от докладчика на комисията. Гласували

14а: „§ 14а. В двуседмичен срок от обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Министерският съвет приема постановление за разпределение на капиталовите трансфери, по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити и извършване на съответните финансови корекции по техните бюджети, при следното разпределение:

лв.; б) за финансиране на дейности по приоритетни инвестиционни проекти в размер до 180 млн. лв., както следва:

до 50 млн. лв.; 3. Национално съфинансиране на програмите за европейското териториално сътрудничество: до 18 млн. лв.; 4. Финансиране за изграждане на пътни възли във Велико Търново и Бургас-Созопол: до 15 млн. лв.; лв.; 5. Префинансиране на разходите по изпълнение на приоритетни инфраструктурни проекти - автомагистрала „Тракия”, автомагистрала „Марица” и Южен околовръстен път-София: до 34 413 440 лв.” Комисията не подкрепя предложението. Има ли желаещи за изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев, Ангел Найденов, Димчо Михалевски, Асен Гагаузов, Валентина Богданова и Петър Мутафчиев за нов § 14а, което не се подкрепя от комисията. Гласували

милиона лева от сумата по § 1, чл. 6, ал. 3, Приложение № 2, Таблица 18 – Разходи по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност” за 2010 г. да бъдат използвани за обезщетения на освободени служители на Държавна агенция „Национална сигурност”.” Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Румен Петков, Камен Костадинов и Кирил Добрев за нов параграф, което не се подкрепя от комисията. Гласували

Димчо Михалевски и Кирил Добрев за нов § 14а: „§ 14а. Министерството на финансите до 15 декември 2010 г. компенсира общините с размера на намалените приходи, вследствие освобождаването на собствениците на имоти по чл. 24, ал. 1, т. 18-19 от Закона за местните данъци и такси от заплащане на данък върху недвижимите имоти за сгради, получили сертификат по реда на Закона за енергийна ефективност.” Комисията не подкрепя предложението. Изказване – заповядайте, господин Георгиев.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, вероятно малцина от вас са успели да доловят точно за какво се отнася това предложение. То се отнася за компенсиране на общините за въведени чрез закон стимули за сертифициране по енергийна ефективност. Тези данъци върху недвижимото имущество са данъците, които се събират от общините, но чрез закон се освобождават тези от ползвателите и собствениците, които въвеждат

Всъщност със закон ние намаляваме приходите на общините от тези данъци, когато хората изпълняват едни директиви и регламенти на Европейския съюз, за да се случи това нещо. В тази кризисна година си струва, макар това да не са големи средства, да се стимулира този процес първо чрез стимулиране на общините. Вероятно трябва да потърсим и стимулиране на самите граждани, защото действащото в момента законодателство, господин вицепремиер, по отношение на преизчисляване на размера на тези данъци въобще не стимулира хората да въвеждат подобни мерки. Не са големи тези суми, за които говоря, но ще дадат един положителен ефект и най-малкото ще демонстрират загриженост към общините, че търсим начин да да компенсираме пропуснати техни вземания от данъци. Затова ви приканвам да подкрепите това предложение. Има достатъчно източници за финансирането му в резерва на приходите, така че няма да се отрази негативно върху цялостния баланс на бюджета. Благодаря. Други желаещи да вземат отношение? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Захари Георгиев, Георги Божинов, Ивелин Николов, Румен Такоров, Димчо Михалевски и Кирил Добрев за нов § 14а, което не се подкрепя от комисията.

Благодаря Ви, госпожо председател. Господин министър на финансите, дами и господа народни представители, ето какво свършихме днес. Вие не пожелахте да обсъдите и да подкрепите възможности за увеличаване на приходната част на бюджета. Вие отказахте да обсъждате необходимостта от по-висок бюджет на Министерството на образованието, младежта и науката въпреки очевидните нужди на българските научни институции, на българското висше образование. Това не пожелахте да направите! Това, което обаче от сърце ще направите след малко, е да подкрепите поправка в Закона за висшето образование, с което ще увеличите размера на студентските такси от една трета до половината от определения норматив за издръжка. И това ще бъде единственият принос

Затова репликирайте ме, когато завърша. Но вие, уважаеми госпожи и господа, очевидно не разбирате, че решаването на проблеми, които дължи да решава държавата, които по Конституция и по закон са нейно не само право, а и задължение, вие решавате, че могат да бъдат предоставени на хората, които в края на краищата са плод, резултат на една сериозна, би трябвало да бъде такава, държавна политика, каквато е политиката на държавата в областта на висшето образование и науката. Какво всъщност предлагате да правим? Твърдението, че висшите училища няма да прибягнат към драстично увеличаване на таксата е несериозно, защото ако това е така, няма защо да правим поправка в закона. Ако обаче сте наясно, че вие днес не дадохте никакви шансове на академичните ръководства да решат финансовите проблеми на висшите училища, естествено че те ще прибягнат до най-лесното да увеличат студентските такси до нивата, които вие им давате възможност да направят, независимо от това, че студентите от художествените висши училища протестираха пред Народното събрание, твърдейки, че тези такси за тях са непосилни, независимо от това, че протестираха студентите от Медицинския университет, твърдейки, че повишаването на таксите за тях е непосилно. Няма нищо вярно в това, че имаше техническа грешка при изчисляването на таксите. Затова аз искрено ви съветвам – ако смятате, че нашето Народно събрание и вашето мнозинство трябва да покажат отношение към българското студентство, към възможността за достъп до висше образование, към това да няма дори и идея за имуществен ценз за получаване на висше образование, не подкрепяйте този текст. текст. Аз съм готова да аплодирам проф. Станилов, който твърди, че бъдещето на България трябва да бъде бъдеще на иновациите, на високите технологии, само че вие подкрепяте един проект за промяна в Закона за държавния бюджет, който не носи никаква мисъл за това. Единственото решение на практика взето от вас

Госпожо председател, господин вицепремиер, госпожи и господа народни представители! Изказвам се в подкрепа на предложението на госпожа Богданова, което тя обоснова пред вас, и това ми дава възможност да бъда кратък. Аз дори очаквах, че в края на своето изказване тя ще призове министъра или отговорен представител на мнозинството да подкрепи нейното предложение за отпадане, за да не се налага да говоря и аз след нея. нея. Това посегателство, което се извършва, е посегателство срещу голяма част от българската младеж и възможностите за нейното образование. Възможността, която се дава, студентските такси да бъдат увеличени от една трета до половината от нормативно определената издръжка ще направи почти невъзможно за много голяма част от българските семейства да издържат своите деца, или те самите да си осигурят издръжка по време на обучението, особено за такива скъпи специалности като медицина, някои от специалностите по изкуствата, някои от техническите специалности, които са съпроводени с най-големи разходи. По този начин вие отново ще увеличите диспропорцията – много от хората да искат да завършат хуманитарно образование, евентуално икономически специалности, но както разбирате, България се нуждае и от много други специалисти. Тази рязка стъпка е в дълбока дисхармония с най-напредничавите практики в страни от Европейския съюз. Ще ви дам пример. Във Франция в голяма част от държавните висши училища обучението е напълно безплатно, и то не само за френски граждани, но и за чужденци. Нещо повече, дори на чужди граждани, които нямат достатъчно средства, държавата отпуска стипендии в техните университети, за да придобият образование. Ето това е драстичното несъответствие между българската действителност и социална Европа, за която толкова много се говори. Затова ние не можем да разчитаме само на добрата воля на академичните ръководства – да бъдат сдържани в прилагането на тази възможност. Това е отговорност на българските политици, на българските парламентаристи. И някак много лековато в една от Преходните разпоредби на закона, може би като поредната антикризисна мярка, се прави рязък завой, който е на прага да накара по-голямата част от българското общество да приеме, че за всичко, което иска да получи, трябва почти докрай да си плаща – независимо дали става дума за здравето или за образованието. За каква отговорност говорим, когато ние не даваме тези шансове на хората, независимо от тяхното имуществено положение? Отново приканвам към вашето внимание: въпреки късния час, въпреки съществуващото напрежение, си позволих да кажа тези думи, защото предишното ми изказване беше посрещнато с много бурни аплодисменти. И не съм сигурен, че разбрахте част от тези мотиви. Възприемете ги и постъпете отговорно. Това няма да се отрази на макрорамката на бюджета, защото пряко не води до увеличаване или намаляване на държавните разходи. Най-малкото такива стъпки трябва да се предприемат след много широка публична дискусия, а не мимоходом, когато хората отидат през есента и научат, че трябва да плащат значително увеличени студентски такси. Още веднъж призовавам към вашето внимание и вашата отговорност – на всички парламентарни групи.

други народни представители, желаещи да участват в дебата по това предложение? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентина Богданова

Иван Колев – добруджанският герой”. Това е командирът на българската конница през Първата световна война. Вътре има пасажи как е създадена Болградската гимназия от бесарабските българи. Всичко е с дарения. Издържали са пансион от 40 души – всички ученици, включително и в пределите на бившата Отоманска империя.

Господин министър, уважаеми народни представители! Господин Велчев подвикваше от първия ред. Едно такова решение няма да донесе кой знае колко средства на бюджета, но то е демонстрация на отношение, демонстрация на европейското развитие на България и гражданите, които ви защитават като мнозинство в този парламент. Европа – Франция, Германия, в условия на криза инвестират в науката. Правят така, че държавата в условия на криза да подпомогне максимално хората да имат достъп до наука. Българската държава остави финансирано само обучението в Академията на МВР, където е завършил вашият премиер. Защо там не намалите таксите?! Защо продължава да остава единственото заведение в условия на криза, където се плащат заплати, за да се учи?! Хайде, като „подстригвате” десетки хиляди студенти, аршинът да е еднакъв. Защо и там не погледнете?! Това е отношение и то се изразява от най-европейската част от гражданите за европейска България, които българите изпратиха в парламента преди една година. Затова гласувах против!

и/или под формата на социални инвестиции при условия и ред, определени в Правилника за прилагане на закона. Ако детето е записано в детска ясла или детска градина, помощите по ал. 1, т. 6 задължително се предоставят под формата на социални инвестиции инвестиции за пълно или частично заплащане на такса за детска ясла или детска градина.” 2. В чл. 4 думите „ал. 1,

чл. 8е: „Чл. 8е. (1) Семействата на деца до 6-годишна възраст имат право на целева помощ за заплащане на таксата за ползване на детската ясла или детската градина. (2) Помощта по ал. 1 се отпуска при условие, че: че: 1. родителите (осиновителите) на детето имат регистрация като безработни лица не по-малко от 30 дни от датата на подаване на молбата-декларация за отпускане на помощта; помощта; 2. детето е настанено в държавна или общинска детска ясла или детска градина. (3) Помощта се отпуска под формата на социални инвестиции за пълно или частично заплащане на такса за детска ясла или детска градина. (4) Размерът на целевата помощ се определя ежегодно с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика за съответната година. (5) Условията и редът за ползване на целевата помощ се уреждат в правилника за прилагане на закона.” Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дебатите са открити. Заповядайте, господин Стойнев.

Благодаря Ви, госпожо председател. Аз ще взема отношение по § 16, а моите колеги – по § 17 и 18. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, нашето предложение е за промени в Кодекса за социалното осигуряване. Знаете, откакто започна реформата през 2000 г. в системата за социално осигуряване, всички правителства – и правителството на господин Иван Костов, и правителството на господин Сакскобургготски, и правителството на Сергей Станишев, водиха политика за намаляване на осигурителните вноски. на Иван Костов ги намали 33% предизборно, правителството на Сергей Станишев ги намали с 11,4 пункта, вие ги намалихте с 2 процентни пункта, само че предходните три правителства имаха нужните знания, умения и капацитет да водят страната към просперитет и увеличаване на доходите. Сега, за съжаление, ситуацията е коренно различна. Налице е почти една отиваща към банкрут икономика, все по-осезаем е спада в доходите, все по-осезаеми са приходите от осигуровки, от данъци и от акцизи. Именно поради тази причина ние предлагаме да се възстанови вноската в размера на осигурителните вноски от 2009 г., тъй като

уважаеми дами и господа, предлагаме за шест месеца да се вдигне осигурителната вноска с 2%, което ще донесе 200 милиона приходи в бюджета на държавното обществено осигуряване, което от своя страна ще освободи 200 милиона като трансфер от приходите в републиканския бюджет. Именно този пример показва как грешно разбран проблем води до грешна политика. Тъй като проблемът на нашата икономика тогава не бяха високите осигурителни вноски – не знам защо в управляващите имаше една такава заблуда, сами видяхте, че това намаление на вноските почти нищо не помогна.

Броят на безработните лица с обезщетение „Безработица” е с 38% по-висок от този за същия месец за 2009 г.

Като антикризисна мярка се предприе от 1 юли 2010 г. да отпадне максималният размер за обезщетение и безработица, което наистина е добре. Само че това води едни допълнителни 45 млн. лв. Ако приемете нашето предложение от 1 на 2 на сто, за шест месеца приходите в осигурителната система за Фонд „Безработица” ще нараснат с 85 млн. лв. Това е сума, която не е за подценяване, така че ви призовавам да подкрепите това предложение за § 16. Благодаря ви.

Уважаеми колеги, уважаеми господин Дянков, ще се опитам да привлека вниманието ви върху едно наше предложение, което касае всеки един от седящите в тази зала и с гласуването по отношение на това предложение всеки един от вас ще даде отговор на въпроса желаете ли да участвате в поемането на тежестите на кризата или сте готови да я прехвърлите на пенсионерите, на студентите, на болните, на общините. Става дума за нашето предложение за увеличаване на максималния месечен размер на осигурителния доход в страната от 2000 лв. само на 2400 лв. Тоест десет минимални работни заплати.

сума, която не е никак малка, която ще коства именно хората от високите етажи на властта, които получават високи доходи, големи заплати и които е редно освен да дават предложения как да се режат доходите на хората с ниски доходи, да участват и самите те в поемането на тежестите на кризата. Аз съм убедена, че всеки един от вас няма против да плати по-висок данък обществено осигуряване, но да се реализира следващото предложение, което е в този параграф, а именно от 1 юли с 3-процентни пункта да се повишат пенсиите на пенсионерите. Защото, забележете, тази година не се предвижда никакво увеличение, независимо от никакви фактори – не просто по швейцарското правило, а даже и с оглед елементарно ръста на инфлацията. А това, че инфлацията ще бъде висока през втората половина на тази година е ясно, най-малкото поради очакваното увеличение на енергоносителите. Много ви моля, подходете отговорно към това наше предложение и с неговата подкрепа покажете, че сте готови да се разделите с някаква сума от собствената си заплата във вид на данък в общественото осигуряване с цел да се подпомогнат хората с най-ниски доходи, които между другото ще бъдат страшно шамаросани с актуализацията на този бюджет. Реплики? Няма. Други желаещи за изказвания? Господин Стойнев, предложенията са така, както са направени – едно изказване по цялото предложение. Вече взехте отношение по него.

Янева и т.н. В началото преди Вас имахме случаи, когато имаше направени няколко предложения по един текст. Това е едно предложение и взехте думата по същество. Някой Ваш колега ще Ви замести. По предложение! По конкретно предложение. Друг народен представител желае ли да вземе отношение? Няма желаещи. Разискванията са прекратени. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Драгомир Стойнев, Емилия Масларова, Мая Манолова, Анна Янева за нови параграфи 16, 17 и 18, което комисията не подкрепя.

предложение на народните представители Георги Пирински, Пенко Атанасов, Димчо Михалевски, Спас Панчев и Георги Божинов за нов § 15а: „§ 15а. Националните доплащания на единица площ в размер на 293 млн. лв. и националните доплащания за животновъдството (по шестте схеми за подпомагане) в размер на 67 млн. лв. по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3, включени в разходите по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2010 г., да бъдат изплатени на производителите до 31 декември 2010 г.” Комисията не подкрепя предложението. Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Георги Пирински, Пенко Атанасов, Димчо Михалевски, Спас Панчев и Георги Божинов за нов § 15а, което не се подкрепя от комисията.

Предложение на народните представители Димчо Михалевски, Ангел Найденов и Антон Кутев за нови параграфи 15а и 15б, 15в и 15г. Параграфи 15в и 15г

2а: „(2а) Енергийните предприятия имат право възмездно да ползват мостове, пътища, улици, тротоари и други имоти публична общинска собственост, за прокарване, скачване, преминаване и поддържане на въздушни и подземни електропроводи, топлопроводи, водопроводи за енергийни цели, нефтопроводи и нефто-продуктопроводи като

Има ли други народни представители? Заповядайте, господин Михайлов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Двата параграфа за Закона за горите и Закона за опазване на земеделските земи ги оттеглихме в комисията, защото те са включени вече в Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост. От трибуната оттеглям и първите две предложения, като искам да ви информирам, че имаме договорености с колеги от партия ГЕРБ и Комисията по местно самоуправление да внесем тези две изменения като ги разширим – освен това, което предлагаме, да бъде направена все пак и методика, по която ще се случва това, защото е важно общините да имат допълнителни доходи за безвъзмездно преминаване, но все пак това трябва да бъде регулирано в някакъв коридор, да не се получава рекет върху експлоатационните предприятия. Благодаря ви. Има предложение на народните представители Димчо Михалевски, Ангел Найденов и Антон Кутев за нов параграф

2”.” 2. В чл. 12, ал. 3 в края на изречението се добавя „както и дълга, поет за финансиране на разходите за подготовка и изпълнение на проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз.” чл. 15а: „Чл. 15а. Разпоредбите на чл. 14, т. 4 и чл. 15 не се прилагат за предложения относно удължаване на срока за погасяване на общински дълг, поет за финансиране на разходи за подготовка или изпълнение на проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз.” Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Заповядайте, господин Михалевски. В очакване съм да оттеглите предложението. ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми колеги, добрата новина е, че сме на финала и ще ви помоля за малко внимание, защото това, което искам да ви кажа, е важно. Знам, че сте изморени, но това е текст, който касае да направим няколко по-точни дефиниции в Закона за общинския дълг, за да може общините, които ползват заеми от Фонд ФЛАГ, да не изпадат в състояние и противоречие с действащи тестове на Закона за общинския дълг. Става дума за следното. Искаме да дефинираме по-точно какво означава краткосрочен, защото по смисъла на закона трябва да бъде възстановен до 25 декември всеки краткосрочен заем, а обикновено Фондът ФЛАГ, който вече е дал над 100 млн. лв. раздава такива краткосрочни заеми от порядъка на от 3 до 9 месеца, но обикновено те надхвърлят календарната година. Това създава проблеми на кметовете плюс допълнителните усложнения, че бидейки не по тази дефиниция краткосрочен, трябва да правят и допълнително обществено обсъждане, когато изпаднат в тази ситуация да прехвърлят календарната година, това между другото се случва и заради управляващи органи, които по една или друга причина удължават сроковете на изпълнение на съответните проекти по европейските програми. Това е смислено. Предложението не сме го дефинирали ние. То е стиковано с управляващите органи – с управлението на Фонд ФЛАГ и Националното сдружение на общините и само ще бъде от полза, ако го подкрепим. Иначе обратното означава да има забавяне, ненужно отлагане, а най-малкото тук трябва да се убеждаваме в присъствието на министъра на финансите, че България има нужда от това. Аз ви моля да преосмислим позицията, госпожо председател и господин Главчев, докладващ по тази тематика и да подкрепим това. Няма никакво фискално измерение, има подобряване на условията за общините, без това да влияе негативно в никоя посока. Благодаря Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Димчо Михалевски, Ангел Найденов и Антон Кутев за нов параграф, което не се подкрепя от комисията.

Първостепенните разпоредители с бюджетни средства в срок до един месец от приемането на бюджета за съответната година или актуализацията му публикуват на интернет-страниците си приетите за годината разходи по програми и политики и ежемесечен отчет за изпълнението на бюджета.”

В чл. 70 на Кодекса за социално осигуряване за хората, работещи след навършване на стаж и възраст, процентът се променя от 3 на 5.” 5.” 2. В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 2а: „§ 2а. От 1 юли 2010 г. държавните служители заплащат личните си осигурителни вноски”. Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мартин Димитров, Кирчо Димитров, Ваньо Шарков и Асен Агов за нови параграфи, които не се подкрепят от комисията. Гласували

Параграф 16 – имаме предложение постъпило от народния представител Валентина Богданова: „В § 16 думите „а разпоредбата на § 15 влиза в сила от учебната 2010-2011 г.” да отпаднат.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 16, който става § 20: „§ 20.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентина Богданова за отпадане част от текст в § 16, което предложение не се подкрепя от комисията. Гласували

прието. Подлагам на гласуване предложението на комисията, която подкрепя по принцип текста на вносителя за § 16 по вносител, който става § 20 по номерацията на комисията и в редакцията на комисията по доклада. Гласували

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Благодаря ви за наситените дебати днес. С ревизирания бюджет ние следвахме своите цели и принципи. Първо, не вдигнахме данъците, не натоварихме домакинствата и бизнеса с по-високо пряко или косвено облагане. Сравнете с мерките, които предприеха нашите съседи и повечето страни от Европейския съюз тази година. Второ, не намалихме пенсиите, не намалихме заплатите. Запазихме нивото на осигуровките. Поехме допълнителна отговорност към уязвимите социални групи. Пак сравнете тези мерки с мерките, които се налагаха да предприемат нашите съседи и повечето страни от Европейския съюз. Само един пример: днес няколко часа по-рано румънският президент е предложил пенсиите в Румъния да се облагат с 16-процентен Днес България е сред страните, чиято фискална политика е най-адекватна за трудностите и за последиците в кризата. Следваме и своите принципи: стабилна данъчна политика, поощряване на българското производство, инвестиции в инфраструктурата, пари срещу реформи. Дами и господа, не е лесно. Наследството, което заварихме, беше трудно. Икономическият климат в Европа не е благоприятен, но ние носим отговорност, правим всичко, което трябва да се направи. Правим го за България! Благодаря. Да благодарим на вицепремиера и министър на финансите за участието в днешния парламентарен ден. Едно съобщение: с входящ № 054-00-1028 от 8 юли 2010 г., на основание чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, вносителите на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност са оттеглили внесения на 12 август 2009 г. законопроект. Съобщения за парламентарен контрол на 9 юли 2010 г., петък: Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов ще отговори на два въпроса от народните представители Милена Христова и Михаил Миков. Министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова ще отговори на шест въпроса от народните представители Мая Манолова, Евгений Желев, Спас Панчев, Ваньо Шарков, Лъчезар Тошев и Димитър Горов. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще отговори на два въпроса от народните представители Бойко Великов и Иван Иванов. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на въпрос от народните представители Хасан Адемов и Белгин Шукри. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще отговори на два въпроса от народните представители Венцислав Лаков и Петър Димитров и на питане от народния представител Иван Николаев Иванов. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев ще отговори на въпрос от народния представител Янаки Стоилов. Министърът на отбраната Аню Ангелов ще отговори на три въпроса от народните представители Огнян Пейчев, Михаил Михайлов и Янаки Стоилов. На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговорите със седем дни са поискали: - министър-председателят на Република България Бойко Борисов на питане от народния представител Георги Пирински; заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Пламен Орешарски; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на четири въпроса: от народните представители Четин Казак, Михаил Михайлов два въпроса, Пенко Атанасов, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски; министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народните представители Румен Петков и Спас Панчев и на въпрос с писмен отговор от народния представител Цвета Георгиева; министърът на вътрешните работи Николай Младенов на въпрос от народния представител Атанас Мерджанов; - министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Анна Янева; - министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова на четири въпроса от народните представители Ваньо Шарков, Мая Манолова и Янаки Стоилов, представители Кирчо Димитров и Ваньо Шарков. Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов. Уважаеми дами и господа, утре в 9,00 ч. – начало на пленарното заседание за Тържествено отбелязване 20-годишнината от началото на Великото Народното събрание, след което от 11,00 ч. продължаваме с предвидения за 9 юли 2010 г. парламентарен контрол.